Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 10., 12., 1., 2., 9., 3., 7., 4., 5., 6. in 11. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 10. točko dnevnega reda – s tretjo obravnavo Predloga zakona za urejanje položaja študentov v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 6. aprila 2022, ki je objavljen na e-klopi.

– s tretjo obravnavo predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih je

Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda – z obravnavo Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. V drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetega amandmaja na seji matičnega delovnega telesa predlog odloka neusklajen. Obveščam vas tudi, da zbor o obravnavanem predlogu odloka na tej seji ne bo odločal, saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino tega predloga odloka.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 Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda – z drugo obravnavo Predloga zakona o elektronskih komunikacijah v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne, 6. aprila 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k 115. členu. Amandma je povezan z amandmajem istega predlagatelja k 116. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo. Navzočih

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo Predloga zakona v okviru nujnega postopka. V drugi obravnavi predlagana amandmaja nista bila sprejeta. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi sprejetih amandmajev na seji matičnega delovnega telesa Predlog zakona neusklajen.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 Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda – to je s tretjo obravnavo predloga zakona o poroštvu republike Slovenije za obveznosti družbe Dars, d.d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k Dopolnjenemu Predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo Predloga zakona, to je na odločanje o Predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu Predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Obrazložitev glasu v imenu Poslanske skupine, Željko Cigler.

In da Korošci, Zasavci, Belokranjci čim prej pridejo do varne pretočne hitre povezave na avtocestno omrežje. Vendar bom glasoval proti. Zakaj? Ker upoštevam revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki je ugotovilo neučinkoviten voden sistem s strani Ministrstva za infrastrukturo glede dela na tej trasi od Šentruperta do Slovenj Gradca, da Ministrstvo za okolje delno učinkovito v prostor traso postavlja prav zaradi tega, zaradi nestrokovnega izbora trase, neupoštevanja direktiv EU, nespoštovanja mnenja javnosti in lokalnih skupnosti in pa zlasti Ministrstva za kmetijstvo in pa vladne strokovne komisije, je sofinanciranje projekta s strani EU praktično zelo malo verjetno. Ker trasa, ki je strokovno neprimerna, nepovratno učinkuj, uničuje kmetijska zemljišča, gozdove, zahteva rušitev preko 40 hiš, družin v Podgori, v Šmartnem, uničuje zaščitene habitate, predvsem pa ukinja vodne vire v Šmartnem ob Paki. Ker je s stališča javnih financ nesprejemljivo, da bo poroštveni zakon potrdil traso, ki bo stala od Arje vasi do Slovenj Gradca milijardo sto evrov, strokovno mnenje in stroka, ki je pripravila pa posodobitev obstoječe regionalke od Arje vasi do do Slovenj Gradca, pa bi stala 270 milijonov evrov. Gre praktično za isto zadevo, kot se je šlo pri Zakonu o dohodnini, kjer smo stranke zaradi negativnega učinka na javne finance, stranke opozicije, ta zakon zavrnile.

tretjo obravnavo Predloga zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, v okviru rednega postopka. Ker k drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Prosim malo tišine. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Predloga zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne, 6. aprila 2022, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno, k 29. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka.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 Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obrazložitev glasu v imenu poslanske Dušan Šiško. DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsedujoči, nimam obrazložitev glasu. Predlagam vam, ker zelo potiho govorite, da snamete masko, ker po tistem mikrofonu ne bo za vami nobeden sedel in mi bomo tudi bolje slišali. Hvala.

Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o cestah, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne, 6. aprila 2022, ki je objavljen na e-klopi.

mojstri rešitev, s katerimi znate jeziti ljudi. In v še tako nedolžnem zakonu, kot je ta Zakon o cestah, se je spet znašel podtaknjenec, kako že v bistvu sovražim to besedo, pa jo je treba vselej znova ponavljati. Namreč, kaj je narobe s sedanjo ureditvijo, pomoči na avtocestah in hitrih cestah, z odvozom pokvarjenih vozil ali karamboliranih vozil.

ko gre za težke tovornjake, tiste s skupno maso nad 3 tone in pol in to je v redu, ker vemo, da je v preteklosti tukaj prihajalo do raznoraznih nepravilnosti, skorajda mafijskih poslov. Ampak zakaj izgnati z avtocest in hitrih cest ob nudenju te storitve obrtnike in podjetnike, Avto-moto zvezo Slovenije, ker po vašem podtaknjenem amandmaju mora pa zdaj tudi za avto, ki tehta, ne vem, 700 kil ali pa 1 tono, izvajalec imeti najmanj 2 vozili

podjetniki, obrtniki, ki pridejo na pomoč, ko se znajdeš v stiski na cesti, so zdaj izgnani z avtoceste. Pravite, da gre za javni interes. Ne, gre za pesek v oči. S tem gre absolutno spet za branjenje zasebnega interesa nekih firm, morda že vnaprej dogovorjenih, ki so izsilile takšno anomalijo. Zato smo skupaj z nepovezanimi poslanci v LMŠ vložili ta amandma, ker je še možno popraviti to norost praktično, ki se je pojavila v zakonu. Še ljudje iz vlade tukaj pojma niso imeli, zakaj se je to v zakonu pojavilo. Nimajo stališča do tega in kažejo s prstom na vas, da ste pač to vložili koalicijski poslanci. PREDSEDNIK

39. (Za je glasovalo 23.) (Proti 39.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmaju. S tem zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandma k dopolnjenemu predlogu zakona ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo. Navzočih

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembi Zakona o urejanju trga dela, v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 31. marca 2022,

eno kopico upokojencev, skoraj 100 tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom revščine, 97 tisoč je točna številka. To so ljudje, ki s pokojninami ne morejo preživeti, ki ne morejo zvezat začetka meseca s koncem meseca, ki ne morejo lahke vesti postavit kosa kruha na mizo, ki ne morejo plačevati vseh položnic. Aktualna kriza, energetska kriza, siceršnja poepidemijska kriza jih je prizadela, jih je prizadela še bolj. Številke o revščini med upokojenkami in upokojenci naraščajo. In upokojenci lahko bizarno se odpravijo delat, če s svojimi težko zasluženimi pokojninami, za katere so delali 40 let, ne morejo preživeti. Lahko se zatečejo k institutu upokojenskega dela, podobno kot to lahko naredijo študenti in delajo ob študiju. In to so upokojenci, spoštovane kolegice in kolegi, ki niso pripravljeni delati, ampak so upokojenke in upokojenci, ki so prisiljeni delat, prisiljeni, zato da preživijo, prisiljeni po 40 letih dela, namesto da bi uživali v zasluženi pokojnini, iti zlagat artikle na police, morebiti v kakšno tovarno, v kakšno družinsko podjetje tako ali 92. TRAK: (VP) 17.00 (nadaljevanje) drugače delati. Upokojenci delati. In zato si, če že kot družba toleriramo to, moramo vsaj poskrbeti, da je njihovo delo vsaj približno dostojno dostojno plačano. Ali pa vsaj plačano toliko kolikor so za svoje delo plačani študentke in študenti v okviru študentskega dela. In vse, kar s predlogom, ki ga imate kolegice in kolegi na mizi, urejamo, je izenačevanje plačila študentskega dela s plačilom za upokojensko delo, ker ni nobenega razloga, da bi bili upokojenci 75 centov manj plačani na uro kot so za isto delo morebiti plačani študentke

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 4. členu dopolnjenega predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo k tem členu vložiti amandmaje? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da je k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi sprejetih amandmajev predlog zakona neusklajen. Obveščam vas tudi, da zbor o obravnavanem predlogu zakona na tej seji ne bo odločal saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino tega predloga zakona. Zaradi vsebinske povezanosti obeh predlogov ter upoštevajoč 28. člen Zakona o referenduma in ljudski iniciativi mora Državni zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločati pred končno odloči o predlogu zakona. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.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

Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 4. členu dopolnjenega predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo k tem členu vložiti amandmaje? Ugotavljam, da ne. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da je k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi sprejetih amandmajev predlog zakona neusklajen. Obveščam vas tudi, da zbor o obravnavanem predlogu zakona na tej seji ne bo odločal saj je bil vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino tega predloga zakona. Zaradi vsebinske povezanosti obeh predlogov ter upoštevajoč 28. člen Zakona o referenduma in ljudski iniciativi mora Državni zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločati pred končno odloči o predlogu zakona. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregled vloženih amandmajev z dne 31. 3. 2022, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 10. členu. Glasujemo.

1.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi

besedo. V tem mandatu smo v Levici petkrat predlagali prepoved freakinga, ki se bo tudi dejansko danes zgodil s tem sprejetjem zakona in dejansko bili smo vedno na strani malega človeka oziroma na strani narave se pravi, da se fracking prepove in tudi, da se Prekmurcem omogoči boljše in bolj kvalitetno življenje, saj fracking kot tak sam 94. TRAK: raznoraznih zdravstvenih težav oziroma kar resnih bolezni, saj je dejansko regija Prekmurje znana, žal, po tem, da je tam največ obolelih za rakom oziroma največ rakastih obolenj. V Levici bomo ta zakon podprli, prav zaradi tega, ker se dokončno ureja, da se prepove fracking, je pa res, da zakon ni perfekten in da so še stvari, ki bi jih bilo potrebno boljše narediti oziroma tudi napisati, sploh, ko se gre za te rudnike in bomo tudi v bodoče zelo pozorni in vam bomo tudi pozorno gledali pod prste, karkoli boste želeli sprejeti oziroma karkoli boste tudi želeli podati v državnozborsko proceduro, se pravi zakonodajo. Kot rečeno, še enkrat, v Levici bomo zaradi tega, ker se črta oziroma ker se ukinja sam fracking, ta zakon podprli, bi pa še rad na koncu tudi opozoril na eno dejstvo, ki se je v tem času, ko se je ta zakon sprejemal oziroma, ko se je tudi, kot smo že predlagali prejšnje… / nemir

Zdaj bodite pa tiho, v redu, okej. No, kot rečeno, gre se za to, da se zaščiti tudi kot Prekmurje samo in tudi takrat se je, ne vemo, kdo in zakaj je širil neke, bom rekel, nebuloze oziroma tudi »fake news« po Prekmurju, v smislu, čez, da Levica želi prepovedati geotermalno energijo oziroma pač samo uporabo, kar ne drži. V Levici smo za geotermalno energijo, smo pa seveda proti / znak za konec razprave/ in strogo proti frekingu, to kar ste želeli vi doseči prej, ampak ste potem videli, da zaradi glasovanja, ki se je že zgodilo na prejšnji seji, da tega ne boste dosegli in ste tudi morali popustit.

Hvala lepa. Saj, vsi razumemo, da je center, vsebinski center tega zakona torej prepoved frackinga in jaz osebno v vsakem primeru podprem vsako prizadevanje v smeri opustitve pridobivanja fosilnih goriv, ampak moram pa kot Zasavčan tukaj Prekmurcem v popotnico čestitat ob takšnem nekem dobrem koraku, ker, pridobivanje fosilnih goriv, kolegice in kolegi, je škodljivo na dveh ravneh. Eno, zato, ker fosilna goriva, Co2 izpusti in vsa nesnaga in podnebni kaos, ki pride s tem, druga stvar pa je samo pridobivanje fosilnih goriv; ne samo uporaba, ampak pridobivanje fosilnih goriv v regiji, ki terja svoj davek, ki uniči ne samo regijo okoljsko, ampak posledično z uničenjem za sabo potegne njen socialni zemljevid, gospodarsko in tako naprej in tako naprej in tako po desetletjih in stoletjih rudarjenja, se še vedno zdaj po dvajsetih, tridesetih letih opustitve pridobivanja fosilnih goriv, spravlja k sebi, po domače rečeno, išče neko novo regionalno identiteto in se sprašuje, kaj zdaj, z uničenim okoljem, z gospodarstvom, ki je pase,

to vprašanje pravičnega prehoda v praksi, ki si ga moramo zastavljat v Zasavju, v Prekmurju, v Pomurju ali kjerkoli v Sloveniji in svetu. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR

nihče (Za je glasovalo 54.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 99. izredno sejo zbora. Hvala